zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i treba da govorimo o ovome.U javnom sektoru radi 450 i evo, Vlada Republike Srbije donela je i ovaj zakon i sve zakona od 2012. godine, a mislim da ih ima preko 900, možda i mnogo više. Tako se radi.Što se ovog zakona tiče, ovde su bitni rokovi. Rokovi će biti ispoštovani. Ovo je jedan sistemski zakon sa primenom do 2025. godine. Implementacija će biti 2024. godine, a zašto ovo govorim? Zato što je vrlo važno da imamo jedan sistemski zakon za uređivanje plata i ne samo plata, nego nadoknada plata, kao i ostalih primanja, jer to pre nas niko nije imao snage da uradi. Evo, uradićemo i to.Ono što je mene ovih dana iznenadilo, ne iznenadilo, nego prosto bila sam u šoku, jer jedna šačica ljudi, mislim na ove iz opozicije, tj. ljudi koji sebe smatraju ekolozima i koji žele da u Srbiji bude čist vazduh, da im deca žive normalno, naravno pridružujem se takvih stvarima, ali ne i onom lascivnom pristupu Đilasa i njegove klike, ne tom poltronskom odnosu prema državi, ne nekakvim bahatim političkim protestima, zatvaranjem mostova, zatvaranjem puteva. Na ime čega? Zašto? Kako?Vlada nervoza, počinje turbulencija, pa idu izbori, a nemaju šta da ponude. Nemaju program, nemaju plan. Uradili smo sve što su želeli, od toga da im smanjimo cenzus sa pet na tri posto, a setite se kad su bili izbori, oni su imali cenzus od tri posto, a kad su bili izbori popeli su na pet. Evo, mi sada njima udovoljavamo, spustili smo cenzus na tri posto, dajemo im sve što požele, a oni nama blokade.Zašto blokade? Videli ste one nemile slike majke koja nosi dete, decu koja plaču, videli ste nekog koji ne može da sahrani svog, jer je šačica ljudi blokirala put. Zašto put? Zašto idu na tako nenormalne stvari, nenormalne za ovu državu? Zašto? Postoji način, bolji način, da izađu na izbore. Kažu, svi će da izađu na izbore. Ja bih jako volela da ovaj parlament opet bude šarolik, a ne da bude 200 poslanika SNS. Zašto je 200 poslanika SNS? Zato što imamo rezultate rada.Ovde rada.Ovde govorimo o platama, hajde prisetimo se 2012. godine i plata. Plata prosečna je bila 326 evra, danas 600 evra. Nezaposlenost je bila 26%, danas 10%. Da nije bilo kovida, ove pošasti koja je snašla, ne samo našu zemlju, nego čitav svet, bilo bi 8,5%. Još par godina pa bi bio evropski procenat 5% nezaposlenih. Digli smo plate, digli smo penzije, radi se, gradi se.Predsednika nazivaju fašistom. Sram ih bilo. Da li neko zna od njih šta je to fašista?

Ti, kvazi elita, kad kažu za njih da su elita, nije mi dobro, pošto nas nazivaju botovima, skotovima, bezubima, ovakvima, onakvima. U ovom parlamentu sve gde sede niko nema ispod fakulteta, masteri, doktoranti, mladi isprofilisani ljudi, lepo vaspitani, koji nikada ni za koga nisu rekli da su fašisti. Sram ih bilo. Za jednog predsednika koji gradi, radi, koji je respektabilan u svetu, koji je prevazišao okvire ove zemlje da kažu da je fašista. Ne znaju ni šta je fašista.Šta reći za onog koji je ukrao 619 miliona evra. Šta reći za onog koji ima 35 stanova, kako njega da nazovemo? Šta reći za onog ko ima silne račune po svetu. To nisam rekla ja, to je rekla Agencija za borbu protiv korupcije. Šta reći za nekog koji kaže za nas da smo fašisti, da je predsednik fašista, a pritom kažu da nas treba vešati na sred Terazija. Ta mila nam opozicija, jedva čekam izbore, unervozili se, nemaju program, nemaju plan, ali zato ulice, barikade, ne može se doći od mesta do mesta samo zato što, eto, tako, ćefnulo im se. Ali, ići ću redom.Sramota je to što rade. Gube i to malo što imaju. Bolje je da budu pristojni ljudi, zna se gde se vrše protesti, evo ovde ispred Skupštine, neka idu na Ušće. Ko zna, možda skupe ko zna koliko ljudi. Ja im zaista želim da dođu ovde da imamo jednu pravu političku raspravu, a ne ovako, ovo nije način. Mi nismo botovi i mi nismo skotovi i mi jedemo sendviče. Da, jedemo. Kažete, vašu stranku čine bezubi. Naravno, pa opljačkali ste pola Srbije, pa nemaju ljudi šta da jedu.Znate zašto glasaju za nas? Evo, 2017. godine kada su bili predsednički izbori 55% smo imali i više. Godine 2020. smo imali 60%. Sada ćemo verovatno 65, 70%. Znate zašto? Zato što imamo rezultate rada, zato što je samo predsednik Vučić otvorio preko 250 fabrika i zaposlio preko 250 hiljada ljudi.Ljudi vide nadu, vide spas u SNS. Dajemo im posao. Ljudi više nisu gladni. Setite se vašeg vremena. Doktori nauka su po kontejnerima tražili hranu. Sram vas bilo! A mi smo botovi, skotovi i sendvičari. Ja se ponosim time ako neko kaže da sam sendvičar. Zašto da ne, šta fali sendviču? Ali, ne kradem, ne lažem, nemam putera na glavi, nemam 35 stanova, nisam ukrala pare i nikada neću, nisam tako vaspitana. Ja ne tučem nikoga. Ovde smo doživljavali svakakva iživljavanja, tuče. Gospodin Marjan je jedva ostao živ da mu nisu pritekle kolege Maltretirali su predsednika poslaničke grupe, tukli Maju Gojković, pljuvali nas, unosili kamen za kupus da nas gađaju, cepali sakoe, gurali nas. Svašta smo doživeli ovde od te tzv. elite. Daleko su oni od elite.Mi smo ljudi koji smo radni, vredni, radimo. Gradi se metro. Gradi se "Beograd na vodi", za koga su govorili da nikada neće postojati. Gradi se možda 25 zgrada. Šta to znači? Znači da ne lažemo, da držimo obećanja, da sve što smo obećali ispunjavamo.Nekada je dug države Srbije iznosio 78% BDP, danas manje od 57.Još

To je dao taj gospodin, gospodin predsednik Vučić, koji ima respekt u čitavom svetu, od Kine, Velike Britanije, do Rusije. Znači, prevazišao je granice Srbije, a vi kažete da mi ništa ne radimo.O tome kako mi radimo videće se na izborima, a sad pošto su ljudi poprilično dezinformisani, odnosno nemaju pravu informaciju o "Rio Tintu", moram i neku reč o "Rio Tintu", jer prosto ne mogu da shvatim da neko toliko manipuliše. Taj neko koji je potpisao sa "Rio Tintom" 2004. godine ugovor, tada nisu izlazili i nisu pričali o ekologiji, ne pada im napamet da pričaju tada o ekologiji, a sada pod parolom ekologa, svaka čast ekolozima, nemam ništa protiv toga, ova klika oko Đilasa i ovih njegovih sapatnika, mučenika, koji nas maltretiraju i kažu da smo to što nismo, trebalo bi da stave prst na čelo, da se lepo posvete programu i radu.A sad idem taksativno, da se malo prisetimo šta je to "Rio Tinto" pre svega. Jedno od najvećih korporacija na svetu, koja je englesko-australijska i koja je ovde bila prisutna, koja je došla i potpisala ugovor sa tadašnjim premijerom, to je 2004. godine bio Zoran Živković. Znači, sa Zoranom Živkovićem. Taj isti Đilas je rekao da je pronalazak rude jadarit, jadarit, koja sadrži litijum i bor, nešto najbolje i najlepše što je moglo da se desi Republici Srbiji, jer ćemo praviti fabrike i zapošljavati ljude. Sad taj isti govori da je to otrov, da je to ekološka katastrofa. Ne mogu da se povežem, ne razumem o čemu čovek razmišlja. Kako je moguće da u njegovo vreme to bude nešto što je prosperitet za Srbiju, a sada to nije? Ali, idemo redom.S obzirom obzirom da se povela velika polemika oko "Rio Tinta", treba znati da je "Rio Tinto" velika australijsko-engleska korporacija koja se bavi eksploatacijom rude i metala. Zarad javnosti, "Rio Tinto" je dobio dozvolu za istraživanje litijuma te 2004. godine. Zoran Živković je bio premijer i pripadnik stranke DS.Zakon o referendumu i Zakon o eksproprijaciji za koje opozicija kaže da su doneti zbog "Rio Tinta",

a Zakon o eksproprijaciji menja stari zakon iz 1995. godine koji je odavno prevaziđen. Najbitnija izmena u novom zakonu je ubrzanje procedure isplata tržišne cene i mogućnost isplate za nelegalne objekte u kojima ljudi žive. Pa, zar nije normalno da smo doneli ovaj zakon, zbog infrastrukture, zbog ekologije, zbog brzine?Ako

Idemo dalje.Osnovni motiv za promenu zakona je ubrzani razvoj za izgradnju infrastrukture i ekologije. "Rio Tinto" je već otkupio zemljište od privatnih vlasnika, o tome se već sve zna, zna, ljudi su bili na televizoru, javno govorili o tome da su prodavali svoje zemljište "Rio Tintu", tako da Zakon o eksproprijaciji nema nikakve veze sa tim. Sve je laž.Opozicija obmanjuje građane Republike Srbije i to građani Republike Srbije treba da znaju.Do

To je ono najvažnije što sam u stvari htela da kažem. Ništa nije završeno, da građani Republike Srbije ne brinu, što znači da dozvola za kopanje nije ni blizu dobijanja, a pitanje je da li će i dobiti.Ovo je u stvari sve borba protiv predsednika Vučića, ovo je jedno političko pitanje, ovde su se denuli Đilas i njegova klika, što je tužno. Umesto da se bave programima, oni padaju sve niže.Ja bih o ovome mogla još mnogo toga da pričam, ali ću i sutra da govorim. Želim im svu sreću i ostavite više SNS, predsednika Vučića i to kakvi smo mi na miru i pozabavite se svojim programom ako mislite da bilo šta postignete na izborima. Zahvaljujem.

cenjeni građani Republike Srbije, govoriću o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata u javnom sektoru, platama službenika, nameštenika, platama u organima autonomne pokrajine, jedinicama lokalne samouprave, zaposlenima u javnim službama, kao i u agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija.Ovim izmenama Zakona kojima se uređuju plate u javnom sektoru, bez javnih preduzeća, utvrđuje se novi rok za početak njihove primene. Početak primene novog sistema određuje se 2025. godine, kada se procenjuje da će svi potrebni uslovi ispunjeni za novi rok koji se vezuje za uspostavljanje i početak funkcionisanja novog informacionog sistema za obračun i isplatu plata koji uvodi Ministarstvo finansija.Važnost, sveobuhvatnost i kompleksnost reforme sistema plata obuhvata više od 400 hiljada zaposlenih u javnom sektoru.

na osnovu kojih ćemo imati adekvatne projekcije koje će reforma da donese.Ministarstvo finansija od 2019. godine radi na uspostavljanju novog informacionog sistema, koji treba da obezbedi precizno planiranje, upravljanje i kontrolu izvršenja budžeta za troškove rada zaposlenih u javnom sektoru. Ovim novim sistemom će se obezbediti tačan i kvalitetan podatak za izradu svih potrebnih analiza.Odgovorna država na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Vladom Srbije vodi računa o dugoročnim efektima reformskih procesa kako bi građani i njihov životni standard, ali i budžet postavila na pijedestal modernih evropskih država. Reforme ovog tipa obezbediće dodatna finansijska sredstva za troškove plata, ako i sprovođenje fiskalne reforme

uspela da obezbedi građanima nove kovid bolnice, perfektnu funkcionalnost zdravstvenog sistema, ali i prostor za rast plata od 8% za zdravstvene radnike i 7% za zaposlene u javnom sektoru, tu moram da napomenem i 9% za nezaposlena lica.Sve to smo postigli maestralnom politikom predsednika Aleksandra Vučića, gde smo kroz subvencije i pomoć svim građanima, na prvom mestu penzionerima, obezbedili pomoć u ovom katastrofalnom periodu, što nisu uspele ni mnogo jače i ekonomski moćnije zemlje od nas.Ponovo je Srbija prva u regionu po direktnim stranim investicijama i nezaustavljivo korača napred. Posebno raduju rezultati u 2021. godini, od prognoziranih 6% do 7,5% BDP-a.Takođe, i najnovije prognoze MMF-a koji je promenio projekcije Srbije, gde prestižemo i Litvaniju, a ovakav rast BDP-a znači da će prosečna plata već od 1. januara biti veća, odnosno 660 evra, a u Beogradu više od 770 evra, kao i da će ova godina biti završena sa BDP-om većim od 50 milijardi evra.Zato evra.Zato je politika Aleksandra Vučića trn u oku svima koji žele da Srbiju vide poniženu i na kolenima, jer samo tako mogu da manipulišu građanima Srbije, ali nepokolebljiva rešenost Aleksandra Vučića više neće dozvoliti onu Srbiju koja je klečala i kojom su manipulisali pioni stranih gospodara isključivo i samo zarad svojih ličnih interesa, naravno predvođeni Draganom Đilasom i njegovim plaćenicima koji su kao na balu vampira dok su vodili državnu kasu isisali i zadužili državu do poslednje pare. Odgovornom politikom koju vodu predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne odstupamo od postulata – narod na prvom mestu.To se ne menja nikada, a naročito neće nakon nedavnih događaja gde su falange Đilasovih i Šolakovih plaćenika objavile da su oni ti

pri tom, shodno njihovoj devastirajućoj politici napadali, palili i rušili pre sobom, fizički zlostavljajući građane,

poput Rokfelerovog fonda, pod ruku sa kvazi zaštitnikom zelenih površina u liku iz Austrije finansiranog Ćute rušitelja koji ne dobivši dozvolu za izgradnju elektrane preko noći postade čovek zaštitnik životne sredine.Da to nije tužno, bilo bi smešno, kao i Zelenovića prevaranta, uništitelja grada Šapca koji je gradsku kasu, kao i građane olakšao za pet miliona evra, po nalazu Derija i narod mu je već na izborima decidno rekao – ne. Šaka huligana, protivno zdravom razumu, a dosledno njihovim gazdama koji su davno ostali bez istog, prebila je građane, maltretirala pošten narod, tuđu decu, skoro bez oka ostavili bageristu kome su naneli teške telesne povrede, uz izgovor da je to građanska neposlušnost.Takvi danima vode u Šolakovim medijima hajku na policajce koji su u skladu sa zakonom samo radili svoj posao, štiteći prvenstveno njihove živote od bezumlja u koje ih je uveo njihov gazda Dragan Đilas i čuvena radnica „Multikoma“, Marinika Tepić, koja se ponosno slika i hvali batinašem Crnim, zaposlenim kod ozloglašenog narko-dilera Nasera Keljmendija koga je američka DEA okarakterisala kao najvećeg regionalnog narko bosa i Ljubiše Buhe, vođe Surčinske grupe, jedne od najopasnijih kriminalnih organizacija u Srbiji.

koji plasira bestijalne gadosti na račun nedužnog momka, ali i čitave jedne porodice samo zato što ponosno nose

kandidati za temeljnu devastaciju Srbije, njihovi Japanci i nevolji, idealni koalicioni partneri. Pitam se samo – kako bi se proveli da su auto-put zatvorili u Nemačkoj ili Austriji? Ali, mašinski mozak Dragana Đilasa sada se setio da zatvara puteve i po tim istim putevima demonstrira, jer sada ima na čemu i da se vozi i da šeta. U vreme njegove, bahate vladavine puteve smo mogli da vidimo samo kao crteže na naslovnim stranama, a novac za puteve

kakav danas gledamo kod ljudi koji se lažno zalažu za demokratiju i predstavljaju sebe velikim Evropejcima, a pozivaju na prolivanje tuđe krvi na ulicama.Licemerno da ne može biti grđe, a pri tom za sve svoje greške i brljotine optužuju državu, bez trunke srama, jer oni za sram i ne znaju, da su bar zasadili po drvo za svaku otrovnu rečenicu ili udarac ili psovku koju su uputili, jer oni politički program nemaju. Možda bi im stvarno poverovali da se grčevito bore za ekologiju,

To najbolje demonstriraju posle svakog ne prijavljenog skupa gde iza njih ostaju gomile smeća i praznih pivskih flaša.I, danas najavljuju krvoproliće i nemire, što nema nikakve veze sa demokratijom i nezadovoljstvom, već predstavlja čisto huliganstvo i bezumlje, ali ti hohštapleri nikada neće uspeti da pobede politiku Aleksandra Vučića, zdravu i poštenu Srbiju koja munjevito ide napred ma koliko se okupljali oko tog jedinog cilja koji imaju, da Vučića ruše zajedno.Kada se pravi državnik pojavi u Srbiji prepoznaćete ga po jednom, sve budale će se udružiti protiv njega, ali nas je više. I neka znaju da nećemo dozvoliti demonima prošlosti da nas opet bace u jamu sunovrata i beznađa

na skupštini SNS koji su dali snažnu podršku politici Aleksandra Vučića, tu čeličnu volju i rešenost nikada neće moći da pobede. Isto kažu milioni koji za Vučića i njegovu politiku glasaju na izborima. Narod to jasno vidi i na izborima će ih poslati aveti prošlosti nazad da se valjaju u njihovom blatu gde im je i mesto.Hvala vam, i živela Srbija. Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarka Obradović, poštovana državna sekretarko Mačužić, vas posebno da pozdravim kao našu bivšu koleginicu, saradnici iz Ministarstva, poštovane kolege narodni poslanici, poslanici, SNS sa koalicionim partnerima koji dele mišljenje ko i kako treba da vodi ovu zemlju, je već krenula u reformske zahvate i to je učinila u mnoštvu oblasti.Složićete se sa mnom da su te promene neophodne, ali nisu dovoljne samo brze pruge, putevi, bolnice, škole, već je neophodno učiniti reformu šire, u društvu, kao što je u javnoj upravi. Jer kvalitetna javna uprava znači zadovoljne građane koji mnogo brže i lakše da dođu do rešavanja svojih problema, jer kako kaže izreka - ne spotiče se o stenje, već se spotiče o kamenje.Građaninu nije važno kako se zove zakon, nego kako može da ga primeni i da brže reši svoj problem. To je sektor koji je veoma važan za Srbiju. Ne možemo krenuti dalje dok ne budemo imali i kvalitetno obrazovanje i zdravstvo, ali i kvalitetnu javnu upravu, jer to je kičma našeg sistema, a vrlo često je potcenjena, jer ako hoćemo funkcionalnu državu hoćemo i modernu evropsku administraciju.Zabrana zapošljavanja koja je morala da se desi u jednom trenutku, kao i reforma u drugim oblastima je zaista bila potrebna potrebna i nužna da se podvuče crta i da znamo sa čime raspolažemo i po broju i po kadrovima.Posebno je problem sa ljudima od znanja i iskustva koji ne žele da rade u upravi zbog malih plata, a ti ljudi su nam zaista neophodni da bi imali kvalitet usluga. Zato ova reforma mora kvalitetnom radniku da pruži i dobru platu i uslove rada, jer svaku firmu, naravno i javnu upravu, čine ljudi.Da bi sve ovo postigli potreban nam je centralizovan sistem o podacima, o broju zaposlenih, stručnoj spremi, o mesečnim platama i drugim rashodima, za preko 400 hiljada zaposlenih, što je svakako, veoma obiman proces.Kao ozbiljna država i Vlada koja ispunjava sve svoje obaveze mora da budemo sigurni da je ova reforma i ekonomski održiva i da je napokon, ispravljena nepravda.Zato Ministarstvo finansija, počevši još od 2019. godine radi na uspostavljanju informacionog sistema za planiranje i upravljanje i kontrolu budžeta u javnom sektoru, jer Ministarstvo finansija, kako planira prihode, tako mora da planira i rashode.Zato predlog reforme sistema plata se odlaže za 2025. godinu, i zbog završetka potrebnih analiza i efekata reforme sistema plata koji su zasnovani na podacima dobijenim iz novog informacionog sistema.Sve ovo bi, naravno bilo brže da nije svetske pandemije koja uzrokuje neplanirane troškove za vakcine, lekove, nove bolnice, povećanje plata zdravstvenim radnicima koji su svakako i heroji u borbi protiv kovida, ali to su apsolutno i zaslužili.Država pruća pomoć stanovništvu koliko god su njene mogućnosti. Na primer, povećane su i penzije 5,5%, a danas počinje isplata svakom punoletnom građaninu pored onih 60 evra još plus 20

je premijerka Ana Brnabić čitala svoj ekspoze akcenat je zaista sa pravom stavila na digitalizaciju javne uprave, jer je to najbolji put da privredni rast, privlačenje investicija ali i efikasan servis građanima Republike Srbije.U ovoj godini smo imali privredni rast od 7,5%, a minimalan pad je zabeležen prošle godine oko 0,9%. To je bilo nedostižno mnogim bogatijim evropskim zemljama.Projektovan je rast, na primer za sledeću godinu od 4,5%, a naš budžet je ujedno i razvojni, i infrastrukturni, a sa druge strane i socijalno odgovoran. Napraviti ovako balansiran budžet, to smo već pričali kad smo ga usvajali je zaista odlično.Zaista odlično.Zaista želim da odam priznanje i našem predsedniku Aleksandru Vučiću i našoj Vladi na čelu sa premijerkom Anom Brnabić koji stoički se bore sa problemima i pritiscima, i spolja, iznutra i stoički su izdržali sve probleme koje nosi pandemija, sačuvali živote naših građana, ali i našu ekonomiju.Svega ovoga ne bi bilo da nemamo jako liderstvo i vodstvo kojim država Srbija i njeni građani su na prvom mestu. Nemam ni najmanju dilemu za koga će građani Srbije da glasaju u aprilu mesecu. Glasaće za dokazano uspešne ljude koji ne sede i čekaju da se stvari dešavaju. Oni izađu … se stvarima.Hvala.

2021. – 568 evra, da nije bilo pandemije, verovatno bi to bilo i 600 evra, a verujem da smo to i dostigli. Naime, još uvek postoje neki poslodavci koji deo novca isplaćuju na crno, zato verujem da je to negde već sada na 600 evra.Broj zaposlenih 2012. godine – 1.727.000

fond plata 2012. godine, na mesečnom nivou je bio 560 miliona evra.Dakle, naši zaposleni građani su dobijali mesečno oko 560 miliona evra. Na godišnjem nivou to je bilo 6,7 milijardi. Toliko su svi ukupno građani Republike Srbije mogli da potroše novca, odnosno toliko su mogli da zarade za vreme vlasti bivšeg režima.Godine 2021. fond plata je skočio na 1.200.000.000 miliona mesečno, ili 640 miliona više mesečno, ili ukupno na kraju godine je to 14,4 milijarde, odnosno 7,7, gotovo 8 milijardi više nego što su godišnje mogli da zarade 2012. godine.Zato meni nije jasna neka pobuna protiv ove vlasti, s obzirom da je obezbedila posao i hleb za one nezaposlene, broj zaposlenih je porastao za 300 i nešto hiljada, a nezaposlenost sa 26% pala na 11%.

Kurs gotovo nezapamćeno u Srbiji ostao za devet godina isti.Nije mi jasno zbog čega pobuna, evo sada oko zaštite životne sredine. Ja se divim mojim seljacima, ja ih ne tretiram kao zelene četnike, ja ih tretiram kao „aj em četnik“, nemam nikakve veze sa njima, ja ih tretiram kao drumske razbojnike, odnosno „karakterne seljake iz grada“. Dakle, ni o čemu drugom se ne radi. Verovatno ono što ja pretpostavljam da je to bitka za budućnost automobilske industrije. Ne radi se ni o kakvim njivama, niti njih boli briga za njive.Većina njih je njive videlo kada negde ide na turističke destinacije prema moru i kada ih velika nužda pritera.Većina tih demonstranata sa Gazele i autoputa je njivu videlo kada ih pritera ta velika nužda. Malu inače vrše u kolima ili iz kola i onda te flaše bacaju u naše vodotokove i zato se oni protive hidrocentrala malih zato što ako neko stavi tokove kroz cev, a u čega će oni bacati svoje otpatke?Dakle,

selu.Dakle, veoma mali broj njih je video uopšte te njive, ali eto ja poštujem tu veliku brigu karakternih seljaka iz grada. Međutim, ja se bojim da je to borba protiv povećane uposlenosti u Srbiji i da je to borba za budućnost automobilske industrije.Ja se obraćam građanima Srbije. Zamislite sada ovu automobilsku industriju u Nemačkoj koja pati zbog nedostatka delova, ali ne delova fizički najprostijih, već baš visoko-tehnoloških delova. Automobilska industrija u Nemačkoj to nabavlja iz Kine. Zamislite sada da nemačka industrija ima zastoj u proizvodnji automobila i zamislite da u Srbiji postoji fabrika električnih automobila i da to rade zajedno Kinezi i Srbi, i Srbi, koliko bi se to osetilo u nemačkoj auto industriji.Zato ja građanima kažem da je ovo verovatno borba za budućnost automobilske industrije gde svi automobili u budućnosti, koji bi se sa Kinezima napravili u Srbiji zbog toga što imamo rezerve litijuma koje možemo da stavimo u baterije, baterije u automobile. Koliko bi mi proizveli automobila u Srbiji, toliko bi manje automobila napravila, recimo, nemačka auto industrija.Sada je odjednom Viola fon Kramon zabrinuta za zaštitu životne sredine u Srbiji. Odjednom ona zna gde su određena jadarska sela. Odjednom ona sa Zelenovićem, valjda je negde u prevodu čula da se to

preko njega to Zelenović i to znači zelena stranka i preko Zelenovića rešila da štiti životnu sredinu od Šapca do Loznice.Gospođa Viola fon Kramon je mogla da evocira malo istoriju i da se seti da nijedan srpski vojnik u Nemačkoj nije ubio nemačkog civila, da nijedan srpski vojnik nije ubio nemačkog vojnika u Nemačkoj, ali obrnuto je bilo često i kada je putovala od zelenog do Loznice, od Šapca do Loznice, mogla je da evocira uspomene iz ratova, Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, i da se seti da na svakom tom drvetu od Šapca do Loznice nije visio jedan Srbin, već više Srba su vešali kao grozdove pored puta i mogla je da se seti, recimo, i poslednjeg rata gde je nemački vojnik opet na Kosovu ubio Srbina.Mogla je da se seti je da se seti da su oni zbrinuli našu ekologiju onog trenutka kada su bacili osiromašeni uranijum u bombardovanju na Srbiju. Tog trenutka su oni zaštitili životnu sredinu u Srbiji, jer su utvrdili, Bože moj, da je taj osiromašeni uranijum lekovit i da ne škodi, da je maltene lekovit i zato ja pitam Violu fon Kramon ako je to tako tačno, ako je taj osiromašeni uranijum tako zaštitno sredstvo za zaštitu životne sredine i ako je tako lekovit, pa što su bacali pare, što su ga bacali na Srbe? Što taj osiromašeni uranijum nisu bacili na sebe?Moj namera nije da im u istoj ambalaži vratimo taj osiromašeni uranijum, ali, Bože moj, ako je već lekovit, trebalo ga je baciti na samu sebe.Ono što sam govorio pre tri ili četiri godine ovde, da Srbiju niko ne može srušiti spolja ako im niko ne pomogne iznutra, ispostavilo se kao tačno i te koji su nekada, stranka bivšeg režima, njihovi predstavnici, sedeli ovde upozorio sam da nisam siguran da su oni izdajnici. To ni sada ne ne tvrdim, ali da su sigurno nesrećnici i treba da znaju da dok se svi spolja sada nešto bore protiv Srbije nije lepo da se mi borimo sami protiv sebe i između sebe.Moja poruka njima je da ono što bih ja uradio da sam na Vučićevom mestu, primenio bih evropski recept i to razjurio suzavcem, vodenim topovima i tako dalje, ono što rade sve moderne evropske zemlje i zvao Violu fon Kramon da mi kaže kako to oni u Nemačkoj, kako oni to u Engleskoj, kako oni to u Sloveniji, kako se oni bave zaštitom svojih puteva i na isti način to primenio, po recepturi Viole fon Kramon, mere koje se primenjuju prilikom blokade auto-puta i svaki od onih tamo koji su se okupili, stupili u blokatore, a od blokatora do lokatora je mala razlika samo da znate.Vrlo male su razlike između sadašnjih blokatora i nekadašnjih lokatora koji mogu biti zanovljeni i zato bih ja primenio onaj model, evo, car Dušan tamo kaže, zakon, zakon, topuz, moć da se zakon sprovede. Zakon i član 133, Krivični zakonik, kaže: "Ko ometa i sprečava slobodu kretanja biće kažnjen do godinu dana zatvora" i zato ja tražim od tužilaštva da primeni zakon i da jedini koji su ovlašćeni da to gone u ime naroda i da gone počinioce, odnosno drumske razbojnike sa Gazele, koji se još ponose što blokiraju međunarodni saobraćaj i moraju se zakonima sankcionisati, a u buduće moj savet je da se oni silom zakona razjure.Hvala.

ovaj prenos na Drugom kanalu Radio-televizije Republike Srpske, želim nekoliko stvari da kažem vezano za ovaj set zakona koji u današnjem danu razmatramo i o kojem se već dosta govorilo.Nisam sklon da ponavljam sve ono što su moje uvažene kolege govorile, ali pre svega ću referisati na uvodno izlaganje koje je imala ministarka na samom početku današnjeg dana i kako su mediji izvestili o svemu tome i da kažem samo nekoliko stvari koje su, po meni, bitne u kontekstu primarno ne samo današnjeg seta zakona koji odgađaju, da kažem, i produžvaju određene rokove koji su definisani određenim zakonskim normama, već pre svega u reforme javne uprave.Reforma javne uprave je dugotrajan proces, složen, sistematski i treba ga voditi vrlo oprezno, ne samo ići u tom pravcu da se efikasnost meri po nekoj brzini.S obzirom da mi dolazimo iz jednog društva koje je suštinski birokratski bilo profilisano, pa i sama administracija i javna uprava da je funkcionisala po tom obrascu da je u sistemu birokratije nažalost bilo i puno korupcije i svega ostalog i nije lako bilo kom ministru bilo kog saziva, pogotovo vama, gospođo Obradović, da se suočite sa ovako složenim izazovom. Ne govorim to iz bilo kakve kurtoazije, ali prateći rad ministarstva kojim vi danas rukovodite, činjenica da su vas zatekli praktično procesi normativni koji se odgađaju šest, sedam

poput jedinstvenog upravnog mesta i svih drugih stvari koje su izuzetno važne pre svega u pružanju usluga prema građanima i prema privredi. To su rezultati koji su u određenim segmentima već vidljivi, pa makar bili u nekom smislu i pilot projekat i sve drugo što vas takođe čeka.Hoću takođe čeka.Hoću da kažem da platni razredi i sve ostalo što je vezano za uvećanje plata u javnoj administraciji ne može se posmatrati kao izolovan proces. Mi imamo odličan proces i kao jedan od načela i ove Vlade je proces digitalizacije u Republici Srbiji i on mora biti usklađen sa svakom drugom reformom i naravno da sve ide u pravcu toga da mi konačno možemo ustanoviti institut i načelo merljivosti rezultata svakog državnog službenika ne samo u segmentu plate, već pre svega njegovog doprinosa.Mi sada kada govorimo ovde o platama, govorimo o pravu koje određeni državni službenik, javni službenik, bio on u lokalnoj samoupravi, bio u državnoj, ostvaruje po osnovu zakona, ali ono što je mnogo važnije u smislu dvosmernog odnosa prava i obaveza je njegov doprinos.Da svi ne bi bili đuture posmatrani u određenim platnim razredima, da ne bi ušli u reformu koja će biti reforma zbog reforme, a da ne sprovedem one ključne, da kažem, stvari koje očekuju građane i privreda, a očekuju ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru državne uprave, lokalne samouprave itd, moramo biti sistematični i dati konkretne rezultate koji će za duži vremenski period dati upotrebnu vrednost i dati konkretne rezultate koji će, pre svega, građani Republike Srbije, ljudi koji dolaze iz privrede biti sve zadovoljniji i zadovoljniji.U tom smislu, ja puno puta sam govorio o tome, pa ću još da spomenem i ono što je izuzetno važno da idemo u tom pravcu i digitalizacije elektronske uprave i koja će od svakog državnog službenika na kraju definisati ga ne samo u personalnom smislu, u smislu njegovih prava, već u elektronskom smislu da on ima otvoren svoj nalog elektronski, da ima svoj ID, da ima svoj personalni dosije, kada otvorite broj svakog službenika, pa da vidite i njegove referense i kako je ocenjivan, s druge strane, na koji način njegovo napredovanje karijerno, kako god da ga nazovemo, je išlo, i da kroz tu vrstu priče koja će opet uvezana biti sa digitalnim sistemom u Republici Srbije, imati konačno merljivost rezultata i svakoga pojedinačno, pa na taj način ćemo moći i uvesti jednu pozitivnu konkurentsku, da kažem, borbu unutar, da kažem, i samih ljudi koji rade u administrativnim, državnim, da kažem, i lokalnim samoupravama i da im to bude podstrek da znaju da nisu svi isti, bez obzira da li su u istom platnom razredu, već da mogu napredovati ako su dali poseban doprinos u svemu tome.Međutim, ono što je vredno istaknuti i što je više puta danas rečeno je to da, s druge strane, država Srbija, rukovodstvo Srbije, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija je planiralo tako da se povećaju plate, da kažem, u javnoj državnoj upravi za 7%. To dovoljno govori koliko je, s obzirom i na određene druge stvari koje trebaju da prate rast plata, da se planira i da ti ljudi koji rade, a to je ogroman broj ljudi, koliko sam dobio informaciju da je to oko 400.000 zaposlenih, gledaju šta ćemo mi odlučiti, na koji način ćemo doneti određene odluke. Ali, s druge strane, vidi se da se o tome razmišlja i to su povećanja koja idu u kontinuitetu.Da bi došli do bilo kojih povećanja, ono što je ključno za svaku državu, da se ostvari mir i stabilnost, da nemamo bilo kakve tenzije koje smo imali, nažalost, u proteklim decenijama. To je uslov za reforme, da država bude stabilna, da ima stabilnu vlast i da iz tog razloga mogu se ostvariti preduslovi za određene reforme.S druge strane, moram da kažem da sve strane investicije i domaće koje su bile su dovele do te situacije da imamo u kontinuitetu povećanje budžeta, pa da možemo razmišljati da povećavamo plate. Da toga nije bilo, da nije bilo mira, stabilnosti, ekonomskih reformi, da nije bilo političkih reformi, da nije bilo sjajnih geostrateških odluka u smislu spoljne političke agende Republike Srbije, mi ne bi mogli imati ovaj rast i razvoj. Samim tim, to je povezano sa rastom plata.Prema plata.Prema tome, izuzetno je važno u današnjem momentu, s obzirom da nam se približavaju izbori, da kažemo da je to ključ i za budućnost, znači, mir, stabilnost, razvoj, ekonomske reforme.Ova vlast koja je danas na čelu Srbije, da dobije još veću podršku, da bi mogli u tom smislu raditi na tome, a da naši konkretni rezultati budu u tom pravcu koji smo svi mi danas nabrajali, da sve stavke koje smo izdvajali u budžetu i kao pomoć privredi ili povećanje plata u bilo kom sektoru, idu sve više i više i da se približavamo i našim ciljevima i standardima koji su postavljeni. Evo, da kažem, kao neko merilo vrednosti, i u EU u smislu plata i svega ostalog.Mislim da idemo dobro u tom pravcu. Zato je izuzetno važno da slike koje smo mogli da vidimo za vikend u Republici Srbiji nisu dobre slike ni na spoljnom političkom planu, na unutrašnjem političkom planu i da one ne mogu dati podstrek ili preduslov za razvoj Srbije Srbije u ovom smislu u kojem sam malopre govorio.Zato smatram da koliko god bila važna tema ekologije, postoji još mnogo važnijih tema. Naravno da zdravlje, da zdrava životna sredina, zdrava hrana, voda, sve ostalo, zdrav način života uopšte, su preduslovi za bilo kakav i ekonomski razvoj i nemam dilemu u bilo kom smislu, ali u svakom slučaju, mislim da niko nema pravo da da sebi da tu mogućnost da ima hipoteku da on te teme zastupa.Za mene nisu sporne bilo kakve ekološke organizacije što organizuju bilo kakve performanse u kontekstu zaštite životne sredine, ali mi je izuzetno sporno kao čoveku koji je patriota što njihov ukupan sistem vrednosti, kada odete na sajtove tih nevladinih organizacija, je potpuno politički, jer oni imaju i političke stavove, oni smatraju da je u Srebrenici izvršen genocid, da Srbija treba u kontinuitetu da se izvinjava i da intervencija, da kažem, stranog međunarodnog faktora preko različitih nevladinih organizacija treba da bude nešto što je normalno u Srbiji.Mi nismo za tu vrstu priče i ne mislimo da ovo što smo mogli sada za vikend da vidimo, što je klasičan spin u nekom smislu marketinškom i koji je klasičan oblik one mustre za revoluciju koju piše taj njihov guru, da smo mogli da vidimo sada za vikend. Međutim, to nije realna Srbija. Od svega toga, građani Republike Srbije, ljudi koje to zanima ne mogu dobiti ništa, a Srbija može da izgubi mnogo slikama koje se šalju u tom smislu.Prema tome, oni koji se raduju, mislim da se raduju na neku svoju potencijalnu korist na nekim izborima koji sada slede. Mi ih jedva čekamo ovde u našem poslaničkom klubu, da dođu u Narodnu skupštinu i da borbu koju oni pokušavaju da vode na ulici, vodimo ovde u parlamentu i da ih po ko zna koji put pobedimo i trećeg aprila, a i da ih pobedimo svaki put u nekoj od diskusija koje ćemo imati u Narodnoj skupštini Republike Srbije i na temu ekologije, a pre svega, razvoja Srbije.Zato, živela Srbija! Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Ako nema, zahvaljujem gospođi ministar i njenom timu i svim poslanicima na današnjem doprinosu.Ovim zaključujem zajednički načelni pretres.Sednicu nastavljamo sutra u 10.00 časova.